Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću - Konačni prijedlog Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, hitni postupak Predlagatelj: Vlada Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo; lokalnu i područnu samoupravu; poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj; Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. I zastupnik Zvonimir Mršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu Antun Palarić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite, državni tajniče. **Palarić, Antun** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Vlada Republike Hrvatske predlaže ovom cijenjenom Domu donošenje Zakona o ovlastima Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora u periodu dok Hrvatski sabor nije u zasjedanju, dakle od 15. prosinca 2008. do 15. siječnja 2009. te od 15. srpnja 2009. do 15. rujna 2009. Isto tako, opreza radi, predlaže i da se Vlada ovlasti da u slučaju eventualnog raspuštanja Sabora u idućoj godini, ovlasti Vlade da uredbama uređuje pitanja koja se mogu zakonodavnom delegacijom prenijeti na Vladu, dakle sva ona pitanja osim ustrojstva državne vlasti, lokalne samouprave, donošenja državnog proračuna i njegove izmjene, dakle sve ono što se ne može delegirati na Vladu. Predlažemo da stupanjem na snagu ovog zakona nastave vrijediti uredbe sa zakonskom snagom koje je donijela Vlada osim Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o trgovini koja bi prestala vrijediti stupanjem na snagu ovoga zakona, jer je Vlada predložila Hrvatskome saboru donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini koji zakon konzumira ovu uredbu. Kako je riječ o malom zakonu koji je od potrebe za nesmetano funkcioniranje državnog poretka, molimo Sabor da ga prihvati kao konačni prijedlog zakona. Na ovaj zakon podnesena su dva amandmana, jedan Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav kojeg prihvaćamo sa zahvalnošću. Drugi je amandman zastupnika Zvonimira Mršića, njega ne možemo prihvatiti iz razloga što, zastupnik naravno to nije mogao znati, ali mi znamo i sada je već svima jasno da je Vlada predložila donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini. Stoga nema razloga da se ovaj prihvati prihvati i time važenje Uredbi o izmjeni Zakona o trgovini produži do kraja godine. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori. Zakonodavstvo? Lokalnu i područnu samoupravu? Poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj? Za Ustav, Poslovnik i politički sustav? I Odbor za pravosuđe? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire, podržava dakle Prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, ali isto i stav i mišljenje da i nadalje treba podijeliti zakonsku ovlast za donošenje uredbe na temelju zakonskih ovlasti, ali ograničeno kao i do sada. Dakle, samo u razdoblju kada Hrvatski sabor redovito ne zasjeda te za razdoblje kada je Hrvatski sabor eventualno raspušten ili mu je istekao mandat. Dopustite mi uvodno ipak da istaknem dvije ključne stvari kada smo na ovoj temi, a temi smo zapravo na uredbama temeljem zakonskih ovlasti. Naime, kada god raspravljamo o zakonodavnoj delegaciji u uredbama na temelju zakonskih ovlasti zapravo govorimo o ustavno-pravnom institutu, poremećaja nadležnosti između zakonodavnog tijela i izvršne vlasti, dakle između Parlamenta i Vlade, ali je uvijek bitno naglasiti da se taj poremećaj događa na temelju ovlaštenja samog zakonodavca, dakle samog Parlamenta. I drugo, ustavno-pravna određenja zakonodavne delegacije sastavni su dio prakse i načina rada u svim suvremenim državama, pa tako i kod nas te se ona odvija, odnosno provodi u odnosu na ona pitanja koja su kao takva navedena i nalaze se, dakle u ustavnim odredbama. Uvijek se tu radi o svojevrsnom zadiranju izvršne vlasti u nadležnost zakonodavne vlasti, naravno iznimno ili osim kada je riječ o uredbama za primjenu ili izvršenje zakona po logici stvari, te uredbe su vezane uz točno određeni zakon čiju primjenu u praksi u praksi omogućuju. Što se tiče samog konkretnog zakona, dakle ovim zakonom ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskog sabora, ali ne sva pitanja. Dakle, izuzeta su pitanja izmjena državnog proračuna, pitanja propisivanja poreza te naravno sva ona pitanja koja su izuzeta izričitom odredbom Ustava, dakle članka 87. Ustava Republike Hrvatske, a odnose se na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i tijela jedinica lokalne samouprave. Isto tako treba naglasiti da uredbe na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag, osim ako Sabor drugačije, dakle ne mogu djelovati unatrag, međutim ako Sabor drugačije ne odluči, prestaju važiti istekom roka od godine dana od dana dobivene ovlasti. Shodno svemu izloženom, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, to još jedanput naglašavam, podupire ovaj prijedlog zakona, dakle Prijedlog zakona ovlasti Vladi Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora. Hvala. Hvala. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

u ovome Prijedlogu zakona o ovlastima Vlade Republike Hrvatske da uredbom uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora. U obrazloženju doslovce kaže da na temelju važećeg Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora, Vlada Republike Hrvatske donijela je sljedeće uredbe i to uredbu o dopuni Zakona o plaćama sudaca, drugih pravosudnih dužnosnika, "Narodne novine" br. 134/07. Zatim uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za izobrazbu, uredbu o izmjeni Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, isto tako objavljeno u "Narodnim novinama" 1134 iz 2007. i uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, "Narodne novine" br. 96/2008, od 21. kolovoza 2008. godine. Ja ću se isključivo usredotočiti samo na ovu uredbu sa zakonskom snagom koja tangira Zakon o trgovini, točnije kao što je poznato to je suspenzija jedne "nerazumne" norme kojom se branio rad trgovini nakon 21 sat. Isto tako mislim da je apsurdno da se brani trgovini i rad nedjeljom. Jedan dio tog apsurda, znači zabrana rada poslije 21 sat u sezoni, ovom uredbom o kojoj je danas riječ je otklonjen. Na žalost ostaje da se vidi što će biti sa onim radom, zabranom rada nedjelje, ali o tome ćemo više raspravljati kada dođe taj zakon na dnevni red. Postavlja se jasno pitanje da li, recimo što je znam zabrana rada nedjeljom šteti velikim sustavima? Ja tvrdim da njima to ne šteti imajući na umu da su samo 5 velikih trgovačkih lanaca u ovom trenutku da drže 54% tzv. male trgovine. Ako govorimo o 10 prvoplasiranih trgovačkih lanaca, znači oni drže čak 74% male trgovine, a ako govorimo o 15 prvih velikih lanaca, tu sad dolazimo čak do 80%. Znači tisuće i tisuće ostalih bore se za ovih preostalih 15 ili 20% tu činjenicu da upravo takva jedna odredba šteti malim, a ne velikima treba posebno razmotriti i dakako taj zakon u tom dijelu preispitati. Ako imamo na umu da će 2010. prestati zabrana, to je uvijek ove agencije za tržno natjecanje u preuzimanju 1200 kioska "Tiska" u maloprodaju mješovitom robom, to će "Konzum" koji danas ima 600 trgovina učiniti još jačim, dok će svi ostali mali trgovci, usuđujem se reći boriti se za 10% učešća na tržištu i utoliko ni na koji način iste ne treba sputavati, ne treba ograničavati, ne treba ih nekim zakonskim normama šikanirati jer oni se u pravilu bore za golo preživljavanje. Na žalost, tu borbu ne prepoznaju prije svega sindikalni lideri koji da su u kojem slučaju u poziciji tog malog trgovca, ja sam duboko uvjeren da bi i oni borili se za sat rada više, a ne za sat rada manje. Isto tako, znam više puta reći za ovom govornicom da je čak položaj tih malih trgovaca, obrtnika češće teži nego radnika koji rade kod njih. Ovi prvo odgovaraju cijelom svojom imovinom, ovi drugi i odgovaraju isključivo normalno svojim radom. Možemo reći i sljedeće, da spomenutih ovih pet najvećih trgovačkih lanaca 2007. u trgovini na malo, ostvarilo je 19 milijardi kuna prometa, to je tih 54%, a ti mali su ostvarili možda 5-6 milijardi kuna i zato ih još jedanput kažem, ne treba ni na koji način šikanirati, ograničavati im vrijeme rada pogotovo ne u sezoni. Ono što je posebno interesantno po meni, jedna posljedica jednog ovakvog apsurdnog zakona koji je na svu sreću u jednom trenutku uredbom Vlade stavljen ad acta ogleda se u tome da da su produkt tog zakona de facto ovi veliki trgovci. Znači produkt tog zakona po mom Znači produkt tog zakona po mom sudu su upravo ovi veliki lanci. Oni su ti koji mogu sjesti, koji se mogu dogovoriti. To u pravilu rade, sjednu, dogovore se kakve će biti cijene. Njih nije briga da li će to utjecati na neku inflaciju ili neće. Preko takve jedne prakse politike gotovo bih rekao da mogu rušiti svaku vlast, mogu izvlačiti ljude na ulicu, mogu utjecati na izborne rezultate, na politiku poticaja itd. itd. Što su ovi veliki, nekojima je išao na ruku postojeći Zakon o trgovini, radili ovo ljeto. Ja tvrdim da su upravo to, sjeli i dogovorili se, svjesno potakli inflaciju. Oni su bili svjesni da na Jadranu uz milijun stanovnika tih domicilnih od Istrijana preko Primoraca, Dalmatinaca itd. u svakom trenutku još 2 milijuna turista iz nekih trećih zemalja ili Republike Hrvatske, uglavnom su to bili stranci i oni su se jednostavno dogovorili ajde uzmimo tim ljudima novce i to je bio osnovni razlog zbog čega su te cijene u 7., 8. mjesecu divljale kako su divljale. To što su dovele u pitanje možda narednu sezonu, ne toliko u hotelima već u privatnom sektoru u van pansionu, to njih jednostavno nije briga, a sada vidimo da toj ekipi više nije dovoljno samo novac. Sada hoće i vlast. Jedan Kerum želi biti ne znam gradonačelnik u Splitu, Kukurin župan u Županiji istarskoj, Todorić netko spekulira predsjednik države, a ako treba instalirat će šta ja znam i predsjednika vlada iako je ne znam ova ekipa možda na vlasti tamo 90-gih godina na neki način stvorila upravo ove tajkune. Medije imaju, imaju i fizički ili preko kupovanja novinara, tj. reklamnog prostora. Mogu svakog jasno kontrolirati, na sindikate ionako ne možete računati i to je nama naša borba dala. To je znači ta hrvatska realnost. To je realnost na žalost izgleda i drugdje u svijetu, ali izgleda nigdje kao kod nas, jer 1% gospodarstvenika drži 75% hrvatskog gospodarstva, 4% preostalo, još 13%, a svi ostali njih 95% još cca 13%. Znači uloga politike je da to vidi, sindikata da to prepozna, medija da o tome govori, ne znam građana da to prate što se dešava, a crkve da sve to ne poškropi svetom Što se tiče samog ovog Prijedloga zakona o ovlasti uredbi, to je apsolutno logično, međutim dobro je da će na klupe doći i ovaj Zakon o trgovini kojega treba što je moguće prije promijeniti ne samo u tom dijelu rada nakon 21 sata već i glede rada nedjeljom u sezoni na način da svatko tko želi može raditi, jer zašto bi na 2 milijuna turista koji su u tom trenutku na Jadranskoj obali zarađivalo de facto samo 15 velikih lanaca. I konačno po mom mišljenju ne može jedan standard vrijediti za ugostitelje, drugi za trgovce, a sindikat i crkva itd. to ne trebaju priječiti poglavito ako imamo na umu da one, znači te bitegice, trgovinice rade i u jednoj Sloveniji, i u Italiji, u sezoni u Grčkoj, Španjolskoj, prema tome nitko nikome ne treba činiti štetu. Sve u svemu klub IDS-a stoji iza ovoga zakona, jasno je da postoje trenuci kada Vlada mora intervenirati svojim uredbama kada parlament ne zasjeda osim kada se usvajaju ti financijski dokumenti, ali vidjeti ćemo jasno to je ono što me daleko više zanima, u kom pravcu će teći rasprava o Zakonu o trgovini i da li će se neke nelogičnosti na koje smo upozoravali i ranije, u dogledno vrijeme promijeniti.

Ova ekipa na vlasti nije stvarala tajkune gospodine zastupniče, tajkune su stvarali neki drugi. Ova ekipa na vlasti je gradila državu. Govoreći o tajkunima kaže to je nama naša borba dala. Ne, naša borba nama je dala demokraciju, slobodnu, neovisnu Hrvatsku, oslobodila ju je, uvela u Ujedinjene narode, u Vijeće Europe i sve ostalo, a sada će u Europu. A što je vama vaša borba dala, o tome razmislite. I na kraju kaže u negativnom kontekstu, a sve je to poškropila crkva. Crkva u Hrvatskoj zagovara moralna načela, zagovara obitelj, jednakost, ljubav i sve ono što je pozitivno, pa šteta da i vas nije poškropila malo

da se njih nekoliko većih dogovorilo da u jeku sezone digne cijene pa tako za nekoliko milijuna kuna ili eura kao što je spomenuto, se./ … dodatno novaca, mislim da ovako slobodna interpretacija na rubu znanstvene fantastike, čini se na žalost da je prvo polugodište ove godine bilo vezano izuzetno na inflatorna kretanja vezano uz cijene energetike, sirovine. Iole ozbiljniji ekonomist zna da je najvećim dijelom to utjecalo i porast cijene kako energije tako i dalje, a onda je i ova Vlada mjerama i utjecajem na privrednike utjecala da se u okviru i novog sustava obično nafte, odnosno smanjenja cijena nafte i ponešto smanji i cijene energenta hrane pa mislim da to bi trebao znati uvaženi zastupnik pa koristim priliku da ga ispravim. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Odmah na početku reći ću da će Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke podržati prijedlog Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora s konačnim prijedlogom zakona i to iz razloga što se u svim uređenim i demokratskim državama preveniraju situacije u kojima bi zbog ne zasjedanja Parlamenta iz ovog ili onog razloga ili zbog njegova raspuštanja izvanredni ili redovnih izbora, praktički onemogućilo državi da funkcionira kroz donošenje zakonskih propisa. Nije ovo prvi put ovakav zakon se donosi svake godine, on dozvoljava Vladi da u onom interegnumu između dviju sjednica reagira na neke situacije i to da reagira što je moguće odgovornije. Ovaj zakon i definira o kojim se pitanjima smije uređivati zakonskim uredbama, no međutim ono na što želimo upozoriti je praksa zlouporabe ovoga zakona. Moji kolege su već spomenuli da je najeklatantniji primjer zlouporabe ove ovlasti, upravo cirkus koji je napravljen donošenjem odredbe kojom je kojom je promijenjen Zakon o trgovini. Nema toga zakona za kojega bi se reklo da je ideala, nije niti Zakon o trgovini, ali za razliku od ostalih zakona koji se modificiraju ovakvim uredba Zakon o trgovini je donesen tek mjesec dana prije donošenja ove uredbe. Zakon o trgovini bila je tema višemjesečne javne rasprave u Hrvatskoj. Nije samo bilo pitanje hoće li se raditi nedjeljom i blagdanima, nego koliko dugo će se raditi u kojima zonama i pod kojim uvjetima. Dakle, mjesecima smo pokušavali dokazati da uravnilovka koja vrijedi za svakoga jednako, nema smisla, niti da je logična, da u Republici Hrvatskoj postoje zone koje su od osobitog turističkog značenja, da turistička sezona u različitim krajevima države različito dugo traje i da obzirom na to treba prilagoditi propise. Na sve moguće načine se upinjala vladajuća većina u Parlamentu da nam dokaže da to naprosto nije tako i da treba ograničiti rad trgovina do devet sati. Uredu, držite da su to kvalitetni argumenti koje ste nam iznosili u raspravama, mi smo ih morali prihvatiti i po njima se ravnati, ali 21. kolovoza Vlada na telefonskoj sjednici, dakle ministri s jahte javljaju mobitelom svoju suglasnost da se namagarči Hrvatski sabor i da se praktički mjesec dana nakon rasprave koja je ovdje vođena donese nešto sasvim drugo od onoga što je ovdje zaključeno. I što ćemo sada? Pa kome je Vlada zapravo okrenula leđa? Vama kolege iz vladajuće većine koji ste vjerojatno po naputcima upravo te vlade tražili eksplicite da ostane ovaj limit, a ne nama koji smo govorili cijelo vrijeme da tu stvar treba liberalizirati i prepustiti je jedinicama lokalne samouprave koje će najbolje prema lokalnim prilikama procijeniti da li je to doista devet sati. Takav način izigravanja i ismijavanja Hrvatskoga sabora na žalost nije usamljena. Prije nekoliko dana premijer nam je svima se nasmijao u facu rekavši da gospođa koju, ovdje neću spomenuti imenom i prezimenom, nije njegova moralna vertikala, nego moralna vertikala Hrvatskoga sabora. Imat ćemo mi takvih slučajeva ubuduće sve više i više kako stvari stoje, ali nećemo prestati upozoravati da iznad Hrvatskoga sabora ne može biti Vlada, Vlada se ne smije ponašati tako da dezavuira i ismijava rad ovoga Parlamenta. I mjesec dana nakon što nas je uvjeravala u drvo i kamen se kunući, da ono što predlaže je dobro, mijenja to i na telefonskoj sjednici 21. kolovoza. To je praksa na koju upozoravamo kao neprihvatljivu. Zahvaljujem.

veliko od strane Hrvatskog sabora kao ovlaštenog zastupnika naroda kao vrhovnog tijela zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj. Budući da Hrvatski sabor prema Ustavu Republike Hrvatske održava svoje sjednice između 15. siječnja i 15. srpnja, te između 15. rujna i 15. prosinca, nužnost je da se ovlasti drugo državno tijelo da u razdoblju između tih zasjedanja donosi propise iz područja tekuće gospodarske politike koje su inače u djelokrugu Sabora i tu ne vidimo ništa sporno. Međutim, ako se ta prenesena ovlast donošenja propisa, odnosno uredbi sa zakonskom snagom konzumira neodgovorno, nepromišljeno i sa štetnim posljedicama po Republiku Hrvatsku, onda je stvar malo drugačija. A nedavna prošlost pokazala je da mi imamo upravo takvu situaciju. Navest ću taj primjer koji je ovdje već spominjan, a to je Zakon o trgovini. Za vrijeme ljetne stanke u zasjedanju Hrvatskog sabora Vlada je na brzinu i to na famoznoj telefonskoj sjednici za koju čak ne postoji nikakvo zakonsko utemeljenje donijela uredbom kojom se izvan snage stavljaju odredbe Zakona o trgovini kojim se reguliralo da to radno vrijeme trgovina mora završiti najkasnije do 21,00 sat. Ako pustimo po strani činjenicu da je predlagatelj tog isto zakona bila ista Vlada Republike Hrvatske Hrvatske i činjenicu da je SDP prilikom donošenja tog zakona ukazivao na nelogičnost odredbe da u turističkim mjestima trgovine svoja vrata moraju zatvoriti najkasnije u 21,00 sat, ipak vladajuća većina u Saboru je tada odbila sve SDP-ove primjedbe i prihvatila vladin prijedlog. Da bi onda kada je započela turistička sezona i kada su se pred tisućama zaprepaštenih turista počela zatvarati vrata trgovina pod pritiskom javnosti i medija, Vlada u hitnom postupku na telefonskoj sjednici, svoje vlastito zakonsko rješenje neposredno prije toga doneseno, ukinula uredbom. Eto vidite, poštovane kolegice i kolege mi smo protiv takvog načina rada i protiv takvog odlučivanja. Jednako tako protiv smo toga da se odluke donose bez prisustva javnosti. Moram spomenuti da je Vlada Republike Hrvatske upozorena čak i od nevladinih organizacija poput GONG-a i Transparency International-a, da ima praksu kakva ne postoji u drugim zemljama razvijene demokracije da donosi odluke obavijene velom tajne na svojim zatvorenim sjednicama, premda za to nema nikakve potrebe, niti bilo kakvog opravdanja. Ne radi se o nikakvoj državnoj ili vojnoj tajni, radi se jednostavno o bahatoj i arogantnoj vlasti koju nije briga za građane vlastite države. Hrvatska javnost, hrvatski građani tako nikada neće doznati što se događalo na zatvorenim sjednicama, koji su se propisi donosili, kome su dodjeljivani novci iz državnog proračuna, o tome nema informacija, o tome Vlada šuti, to Vlada taji pred građanima, čak štoviše gubi i određene sudske postupke zbog kršenja Zakona o pravu na informacije. Eto mi nismo i niti ćemo biti za takvo ponašanje. Mi smo za Vladu koja će djelovati otvoreno, demokratski i transparentno a to Vlada gospodina Sanadera nikako nije. No, vratimo se na sam prijedlog zakona i to bismo željeli reći. U članku 4. Vlada predlaže da sve uredbe koje je donijela po ovoj osnovi prestaju važiti 31. prosinca osim Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o trgovini, znači isto ova malo prije na prečac donesena uredba koja bi trebala prestati vrijediti na dan stupanja na snagu ovoga zakona. Postavlja se pitanje što ova Vlada hoće, prvo donese zakon, pa onda vidi da je donijela loš zakon, pa onda donese uredbu kojom ukida odredbe toga zakona, a onda predlaže zakon kojim bi tu uredbu ponovo ukinula. Ovo je samo jedan primjer koji dokazuje da smo bili u pravu kada Vladi Republike Hrvatske u ovom sazivu nismo dali povjerenje i zbog čega u to povjerenje i sposobnost i kompetentnost Vlade gospodina gospodina Sanadera nemamo ni danas. Zaključak je jasan. Vlada luta, ne snalazi se i nema pojma. Drugim riječima, nekompetentna je za posao koji obavlja. Takvim ponašanjem Vlada ismijava Sabor kao instituciju Hrvatske države, a saborski zastupnike parlamentarne većine pretvara u glasačku mašinu. Pa čak i oni koji nose odgovornost za upravljanje svojim jedinicama lokalne samouprave u vladajućoj se većini gradonačelnici su u mjestima koja su bila u tom slučaju direktno dotaknuta, uredno su glasili za taj zakon i onda su se vratili u svoja mjesta i rekli mi nažalost s time nemamo nikakve veze. Ili su tražili načina da se promijeni neposredno ono što su donijeli prije toga u ovoj istoj sabornici. S druge strane prisjetili bi se mi u SDP-u a i sve ostale podsjetiti na situaciju da je Vlada u predizbornom razdoblju pred sam kraj 2007. odnosno, pred same parlamentarne izbore kada je Sabor bio raspušten opet na svojim tajnim i zatvorenim sjednicama donosila odluke o dodjeljivanju milionskih iznosa iz proračunske zalihe, pojedinim institucijama pretpostavljam čiju pomoć je HDZ računao u predizbornoj kampanji. Stoga razloga za nepovjerenje spram Vlade koju vodi Ivo Sanader ima i previše. To nije europsko ponašanje, to nije demokratsko ponašanje i to nije ponašanje koje je u interesu i za dobrobit građana Republike Hrvatske. Klub SDP-a načelno podržava donošenje zakona kojim bi se riješilo pitanje donošenja propisa vezanih za pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora u razdoblju kada Hrvatski sabor ne zasjeda. I to je potreba. Ali s druge strane izražavam ozbiljnu sumnju u to da je Vlada Ive Sanadera zaslužila da bude nositelj te odgovornosti koju bi joj Hrvatski sabor kao vrhovno predstavničko tijelo i najviše tijelo zakonodavne vlasti ovim zakonom propustio.

Dragovan je kazao da je Vlada bahata i ne vodi računa o svojim građanima, što ne odgovara jasno istini. Vlada vodi računa jasno o svojim građanima, vodi politiku ravnomjernog razvoja, to su građani potvrdili na izborima u studenom 2007. godine. Vaša politika koja stalno potiče scenarij rasula, ne nailazi na podršku kao što se da vidjeti i to je razvidno politici Hrvatske demokratske zajednice i politici dr. Ive Sanadera. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, državni tajniče, ministre sa suradnikom. Kada govorimo o ovom zakonu osnovna stvar koju se ovim zakonom definira je da postoji jedan prostor koji znači kada Sabor ne zasjeda da se može ukazati potreba da hrvatska Vlada uređuje sa uredbama pojedina pitanja iz djelokruga rada Hrvatskoga sabora i tu ne treba biti ništa sporno. To je kao što su i neki govornici prije mene već istaknuli, jedna velika odgovornost koju ovaj Visoki dom daje hrvatskoj Vladi. I hrvatska Vlada bi trebala velikom pažnjom se nositi kakve uredbe i u kakvim situacijama te uredbe primjenjujemo. Znači kada govorimo o podršci ovom zakonu tu vjerujem da će svi zastupnici dati podršku, ali s druge strane moramo istaknuti da danas u Hrvatskoj, hrvatska Vlada takve ovlasti koje je dao Hrvatski sabor koristi na neprimjerene načine. Prihvaćajući zakon, znači kada pogledamo četiri uredbe koje su ovdje spomenute i na temelju kojih je Vlada donijela uredbe u proteklih negdje negdje nešto manje od godinu danas vidimo Uredbu o izmjeni i dopuni Zakona o trgovini koja je još uvijek na snazi i koja proizlazi iz po meni prihvaćanja zakona koji u praksi se pokazao na koji je oporba tijekom donošenja zakona upozoravala i na koji je davala mnoge amandmane. Ali u toj situaciji kada donesemo takav zakon koji ovaj Visoki dom donese i koji se počinje primjenjivati, kakva je poruka da Vlada u roku 7 ili dva tjedna, znači u jednom vrlo kratkom, kakva je poruka da ona to jednom telefonskom sjednicom mijenja? To je po meni jedna poruka koja koja ide i prema Hrvatskom parlamentu na neki načni kao da Vlada i mijenja Ustav Republike Hrvatske, odnosno kao da pokazuje da u Hrvatskoj nije na djelu parlamentarni sustav nego da je Vlada iznad Parlamenta. Po meni u ovom zakonu bi trebalo i to je po meni jedan minimum unijeti da Vlada ne smije na telefonskim i zatvorenim sjednicama donositi ovakve odluke. Ukoliko mi gospodo i kolege i kolegice zastupnici donosimo zakone pred hrvatskom javnošću, znači ovu sjednicu konkretno može gledati svaki hrvatski građanin koji ima kod kuće Internet, koji može gledati televiziju preko Interneta. Zbog čega hrvatska Vlada sebi može dopustiti situaciju da donosi odluke sa zakonskom snagom mobitelom i na zatvorenim sjednicama. Po meni je to nedopustivo. Ja se osjećam kao zastupnik u Hrvatskom saboru na neki način ponižen. Ono o čemu mi raspravljamo ovdje mjesecima, predlažemo amandmane te nosimo glas naših glasača. Vlada može u jednom danu u telefonskoj sjednici promijeniti u okviru ovih dva ili tri mjeseca kao da ništa na kraju krajeva nismo radili. I zbog toga mislim da to nije duh ovog zakona i da nije duh ovog zakona da Vlada može na taj način mijenjati odluke Hrvatskoga sabora i da bi trebali kao minimum ugraditi amandman ili odredbu da se takve odluke sa zakonskom snagom ne smiju donositi telefonskim sjednicama, kao što je kolega rekao, sa neke jahte, sa plaže itd. Ovdje se radi o vrlo ozbiljnim temama i da bi trebale biti donesene na propisan na propisan način. Zbog toga ću i u smislu toga predložiti jedan amandman gdje bi se to definiralo da se to ne može donositi na telefonskim sjednicama odnosno na sjednicama koje su zatvorene od očiju javnosti. S obzirom da naš rad ovdje u Parlamentu to nije, ne vidim zbog čega bi takve zakonske ovlasti Vlada mogla donositi na zatvorenim sjednicama. Neću puno pričati, vjerojatno će o tome biti prilike kada ćemo govoriti o Zakonu o trgovini, na jedan nedopustiv način donošenja zakona i vladanja odnosno primjene tih zakona u Hrvatskoj gdje se naš rad Parlamenta na neki način obezvređuje i gdje premijer u tjedan dana može ono što smo mi predložili promijeniti na način na koji on misli da je odgovarajući. To je jednostavno poruka koju mi kao Sabor ne smijemo dopustiti i moramo poslati poruku i hrvatskoj javnosti, ali i Vladi da u ovoj zemlji ipak zakone donosi Parlament. iako kažem da ću podržati ovaj zakon, bio bih puno sretniji kada bi hrvatska Vlada sa malo više odgovornosti koristila ovlasti koje zbog objektivnih ustavnih okolnosti joj Parlament daje i kada bi, ne onako olako donosila uredbe kao što je to donijela primjenjujući primjenjujući znači ovaj zakon na uredbu koja se odnosi na Zakon o trgovini. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovan predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Jedna uobičajena i normalna institucija u Parlamentu dovedena je u pitanje zbog praktičnog ponašanja hrvatske Vlade. Dakle, sasvim je normalno i Ustavom dozvoljeno da kao izuzetak hrvatska Vlada ima uredbama drugačije uređivati pojedina pitanja kad je to spletom okolnosti potrebno, od onog kako je Sabor uredio. Što radi Vlada? Vlada čak i u formalnoj kaže ja imam veće ovlasti od Sabora pa svoju uredbu naziva Uredba o izmjeni zakona. Vlada umjesto da kaže da je Uredba o uređivanju odnosa u trgovini i radnog vremena i da s time završi, a zakon ostaje u djelokrugu Sabora. Ona kaže sebi, ja preuzimam ulogu Sabora i ja donosim uredbu. Zamislite kakva je to pravna rugoba, pravna rugoba da uredbom mijenja zakon. Na to nema ovlasti ni od Sabora ni po Ustavu. Dakle, neka se Vlada zadrži na uredbu da neko pitanje uredi uredbom, a neka ostavi naše pravo i obvezu da stvari uređujemo zakonom. Drugi problem je kad to Vlada koristi i zašto koristi. Kad bismo mi bili pravna država i kad bi čuvali svoje institucije onda bi za štetu koja je, ako Sabor nije dobro odlučio, trebali tužiti Sabor građani odnosno poduzetnici koji su trpjeli zakonsku nelogiku, a to ispada da je bila nelogika koja je donošenja na prijedlog Vlade samo 30 dana prije i po diktatu, moram reći, po diktatu, demokratskom diktatu većine a ne po razmišljanju i zastupanju građana. Dakle, građani bi trebali tužiti za neodgovornost zastupnika u Saboru prilikom donošenja Zakona o radu trgovina. Naprosto mi smo po pravilu donijeli štetu njima, ali ne samo štetu trgovcima i trgovinama nego smo uskratili i užitak mnogim našim gostima. Mi smo uskratili užitak, uskratili smo i zaradu mnogim našim ljudima. A koje su posljedice za povjerenje u instituciju Sabora? Dakle, na prijedlog Vlade, s 30 dana na inzistiranje saborske većine po odluci zapovjednika bojnog broda ovaj Sabor je donio Zakon o trgovini. I manje je od 30 dana jedna osoba, urbi et orbi, kaže mijenjajte zakon. Mijenjajte zakon, priredite mi uredbu. Umjesto da kaže, ja ću drugačije urediti radno vrijeme i ja sam odgovorna za to. Kao predsjednik Vlade tražim da se Vlada sastane. Dakle, derogacija, derogiranje jedne državne institucija koja je najvišeg ranga. Najvišeg ranga. Dakle, dobro je, ponekad je dobro poslušati zapovjednika bojnog broda, ali ne kad se razgovara o interesima građana, kad se donosi zakon. To moramo razlučiti. I još nešto što želim reći. Ovdje se predlaže da se produži valjanost za tri uredbe i to da im mi to damo bianco. Je li netko ovdje ima uredbe koje mi produžujemo rok valjanosti? Nema, nema nitko. A još veći apsurd da mi zakonom produžujemo valjanost uredbi, to je pravi opet nonsens. Dakle, mi miješamo kroz sam naziv akta koji možemo donijeti, mi miješamo nadležnosti. Dakle Sabor će sada donijeti Zakon o produžetku valjanosti uredbi Vlade Republike Hrvatske. A gdje dolazi do nadležnosti Sabora, a gdje Vlade? 'Ajmo razlučiti to jedanput i to bi se moralo naći u ovakvom zakonu. Dakle, mi ćemo danas dići ruke za produžetak roka valjanosti tri uredbe koje mi nismo ni vidjeli, o kojima nismo ni raspravljali. Mi ćemo bianco dati povjerenje Vladi da ove uredbe djeluju dok djeluje ovaj zakon. Dakle, uredba po logici zakona prestaje istekom roka zakona koje smo dali Vladi ili najdalje godinu dana. Ako bi bila danas donošena, ona vrijedi godinu dana jer i zakon vrijedi godinu dana. Dakle mi se moramo ovdje izboriti za poziciju zastupnika odnosno da poziciju Sabora da donosi zakone, a ako netko ima potrebu ili razloge za uređivati odnose koji spadaju u djelokrug Sabora po ovlaštenju ovog Sabora onda neka donosi uredbu, a nek ne mijenja zakon. I za tu uredbu neka odgovara i materijalno i moralno i politički. I politički. Dakle za ovakvu situaciju je najbolje reći a nema boljeg nego što su teoretičari demokracije već rekli, to je da je moć i pravo jedna, dvije strane jedne te iste medalje pravne države. moć dakle država stvara pravo, jedino ona to ima pravo na to, ali jedino pravo može ograničiti pravnu, moć države. I to postaje pravna, ova pravna da tako kažem izvršnu vlast koja derogira zakonodavnu vlast. Pokazuje moć nad moćima. I ne samo to. Ne odgovara za to. Ne odgovara za to. Ako je, ako je Sabor odgovoran za moralnu vertikalu onda je sasvim sigurno Sabor odgovoran za donošenje zakona jer mu je to jedina i zadaća. Ili jedna od dvije zadaće. A mi sebi dozvoljavamo da tako kažem neodgovorno ponašanje pa građane i poduzetnike zakonom obvežemo da posluju za vrijeme turističke sezone, ne znam ni ja, do 21 sat bez razmišljanja hoće li to izazvati posljedice jer naime ako smo poslušni onda to tako radimo. A onda se sjeti pojedinac i kaže: «Ne, to ste loše napravili. Ja ću to promijeniti.» Takva pozicija naprosto ne stvara ugled ni parlamentu niti stvara pravnu državu pa ja ne mogu reći da je, da treba oduzeti pravo Vladi da uredbama uređuje ali je treba ograničiti samo u onom djelokrugu koliko ima pravo. Ako će donositi uredbu nek ne dira naš zakon, sama uređuje pitanje i sama odgovara za to a mi ćemo kontrolirati svaki put. To nam je zadaća i obveza pred građanima i pred Ustavom Republike Hrvatske. Dakle zakon da, ali praksa je nedozvoljena. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, gospodin zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Kad se mijenja Ustav Republike Hrvatske onda smo govorili da to radimo zbog toga da bi ukinuli hiperpredsjednički sustav koji je ustvari polupredsjednički sustav koji je funkcionirao kao hiperpredsjednički sustav i zbog toga da bismo uveli puni parlamentarizma, Čini mi se da prihvaćanjem ovakvog zakona o ovlastima Vlade dovodimo do debalansa u odnosima između zakonodavne i izvršne vlasti i na taj način ustvari dovodimo u pitanje funkcioniranje parlamentarizma u Hrvatskoj. Ovo što je govorio kolega Leko, ja se s time slažem ukoliko donosimo uredbu koja u samom svom nazivu kaže da ima namjeru da mijenja zakone samim time implicite priznali smo da se izvršna vlast stavlja iznad zakonodavne vlasti i čini mi se da se na mala vrata razgovarajući o naizgled svakodnevnim pa po nekima i nebitnim temama mijenjaju krupne stvari u Hrvatskoj i da zaista osim stila vladanja koji podsjeća već na kancelarski sustav ili sustav prosvijećenog apsoluta, da budem blag, i u zakonodavnoj praksi pokušavamo dovesti do toga da ovaj Parlament nije mjesto gdje se donose zakoni nego su to brodice, jedrilice odnosno da je vlast inkarnirana u jednom čovjeku. Mislim da trebamo dignuti svoj glas protiv toga svi zajedno. Hvala lijepa kolega, gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Jurjeviću svugdje u demokratskom svijetu postoji odgovornost za prijedlog. I za prijedlog postoji odgovornost. To čak Zakon o državnoj upravi izričito kaže. Za prijedlog Vladi državna uprava ili savjetnik je odgovoran za stručnost. A za političku odluku je odgovorna Vlada. Tako je i za Parlament. Vlada odgovorna i za prijedlog i za političku dimenziju i za pravnu dimenziju. To se u ovom slučaju zaista dogodilo. Sa potpisom premijera došao je zakon u Hrvatski sabor i mi smo ga donijeli onako kako je Vlada tražila. A onda premijer za 20 dana traži da se to promijeni. Kad je bio ozbiljan prijedlog premijera? To me zanima. Ili kad je došao zakon ili kad je tražio izmjenu tog zakona putem … /Govornik se ne razumije./ … ? Vrlo bi važno bilo za građane kad je bio ozbiljan premijer?

Gotovo krajem svake godine u Parlamentu raspravljamo o Prijedlogu zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora. I to nije ništa sporno jer se takav zakon temelji na članku 87. našega Ustava koji kaže da Sabor može prenijeti određene ovlasti Vladi Republike Hrvatske na vrijeme od jedne godine. Da određena pitanja uređuju uredbe, ali ih ona ograničava na način da kaže da to ne mogu biti pitanja koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, na nacionalna prava, izborno zakonodavstvo, ustrojstvo i djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave. Kaže se da takve uredbe ne mogu djelovati unatrag i kaže se vrijeme kada Vlada može imati takvu ovlast. Ali kad idemo gledati kako je sročen odnosno sam tekst ovog Prijedloga zakona onda se on razlikuje od prijedloga koji smo u ranijim vremenima raspravljali i ja ću pokušati svaki članak na neki način izanalizirati. Članak 1. kažem temelji se na na ustavnoj odredbi da Vlada u razdobljima kad Sabor ne zasjeda može donositi takve odluke i ovaj drugi, ovaj dio koji se odnosi na samo razdoblje kad Vlada to može činiti nije sporan. Međutim u samom tekstu članka 1. kaže se da će Vlada imati takvu ovlast da uređuje pojedina pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskog sabora osim izmjena državnog proračuna, porezne politike itd. Probajmo analizirati što se zbiva sa državnim proračunom. Izmjenama zakona i dopunama Zakona o izvršenju državnog proračuna već se ustalilo da svake godine dajemo ovlast Vladi da ona može sama preraspoređivati gotovo 2/3 državnog proračuna. Ja se iz godine u godinu protivim tome. Naravno parlamentarna većina takvu ovlast daje Vladi. Dakle, nije točno da Vlada ne može mijenjati državni proračun. Ona takvu ovlast ima Zakonom o izvršenju državnog proračuna za pojedinu godinu. U članku 2. to se nekako automatski već pripisuje. Govori se da Vlada može u razdoblju od dana raspuštanja ili isteka mandata Sabora, pa do prvog zasjedanja novoizabranog Sabora uredbama uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora. Očito je da u slijedećih godinu dana neće biti isteka mandata Hrvatskog sabora, pa onda to nije potrebno ni pisati. Treba ostati samo eventualnog raspuštanja Hrvatskog sabora, jer njen mandat je tek u početku. Dakle, ima više od godinu dana do isteka mandata Hrvatskog sabora. U redu je članak 3. koji kaže da Vlada mora podnijeti izvješće o uredbama koje je donijela na na prvoj sjednici. Međutim, potpuno je neprihvatljiv članak 4. Zašto to kažem? Zato što je očito da je Vlada u jednom trenutku zloupotrijebila ovlasti koje je dobila ovakvim zakonom i sada nastoji da eto unošenjem članka 4. u ovaj zakon na neki način eto tako ozakoni to što je radila. Zato što govori da uredbe koje su na snazi će i dalje djelovati. To je nepotrebno, jer zakon kaže, i dosadašnji zakon kaže da uredbe traju, imaju rok trajanja godinu dana i ovdje su još dvije uredbe koje su na snazi do 31. prosinca 2007. godine. Dakle, mi smo o njima raspravili u prošloj godini kad su one bile donešene. Sporno je to što ona ovim zakonom ukida uredbu koja se odnosi na Zakon o trgovini u dijelu tog zakona koji se odnosi na radno vrijeme rada prodavaonica i zato je to upitno i zato kažem da je tu bilo zlouporabe. Sjetimo se samo u prvom čitanju Vlada nam je predlagala da trgovine mogu raditi do 22 sata. Mi smo i tada imali primjedbe da s obzirom na turističku sezonu da je možda u tim mjestima prerano da trgovine počinju raditi u 6 sati i da se zatvore u 22 sata, nego će one vjerojatno pomaknuti početak rada na kasnije. Ali bilo bi dobro da mogu pomaknuti završetak rada na kasnije. Međutim, nakon takvih primjedaba Vlada nam je došla sad u drugom čitanju sa prijedlogom da trgovine mogu raditi do 21. sat. Dakle, jedan sat kraće nego što je u prvom čitanju predlagala. I na opetovane primjedbe zašto se na takav način uređuje radno vrijeme trgovina zapravo mi iz opozicije smo uopće imali primjedbe da uopće nije potrebno Zakonom o trgovini regulirati radno vrijeme, jer svima drugima je radno vrijeme regulirano Zakonom o radu i oni su kasnije autonomni u utvrđivanju svoga dnevnog i tjednog radnog vremena. Međutim, pod pritiskom kad je zakon stupio na snagu, kad se počeo primjenjivati on je, eto već je nekoliko kolega reklo na koji način je promijenjen. Nije bio na snazi niti tek dvadesetak dana i zato mislimo da je potrebno eto izreći jednu takvu kritiku, reći da s obzirom da naš Ustav dozvoljava da u određenom vremenskom periodu u toku godine Vlada može donositi uredbe ali da ona ne smije zloupotrebljavati takvu ovlast koju dobije od Parlamenta. Zato eto da kažem, zakon se temelji u jednom dijelu na ustavnim ovlastima. Međutim, u drugom dijelu ovoga zakona zapravo se želi legalizirati nešto što je Vlada zloupotrijebila i mislim da osobno neću glasati za takav prijedlog zakona. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Slavko Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Kolegica Zgrebec upotrijebila je riječ zloupotrebe od strane Vlade kad je u pitanju ovlasti Vlade Republike vezano za uredbe. Koliko god je to težak izričaj rekao bih da je još poraznije to što predsjednik Vlade kad je postao svjestan da je učinjen propust donošenjem Zakona o trgovini i radnom vremenu nije jasno poručio da je ocijenio da je učinjen propust, da nije tako trebalo regulirati ili obrnuto da nismo uzeli dovoljno vremena da to u javnosti objasnimo i po meni on je eto i mogao promijeniti taj zakon ali je morao priznati grešku. Ne. Predsjednik hrvatske Vlade je išao na promjenu zakona uredbom i vrlo jasno stavio do znanja da je to propust Hrvatskog sabora. U svojim izjavama hrvatski premijer je rekao to je domena donošenja odluka i pogrešna odluka Hrvatskog sabora. To je tragedija. To je tragedija da hrvatski predsjednik Vlade pokušava Hrvatskom saboru dodijeliti packe, okriviti ga za nešto za što sam vrlo dobro zna da je odgovoran s obzirom da je Vlada krivo procijenila dajući prijedlog ovog zakona.

previše je očekivati da predsjednik Vlade kaže da nešto nije dobro procijenio i da je on kriv za nešto, odnosno da je donio krivu odluku. Naš predsjednik Vlade i inače se javlja kao spasitelj. Kriv je Hrvatski sabor, krivi su pojedini ministri i onda on ispravlja “krive drine“ misleći da time ubire političke poene. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Slušajući ove rasprave koje su u pravilu počinjale rečenicom podržavamo prijedlog ovog zakona, a ovaj zakon se zove zbog čega i kojoj Vladi se to onda podržava zakon, da li to znači da ovlasti koje nisu izvan okvira ovog zakona se podržavaju u svim parlamentima pa ih zato podržavate ili zato što je ovlast dana Vladi koalicijskoj naše predsjednika Ive Sanadera ili vi osporavate pravo da ova Vlada radi baš po tom zakonu kojega vi podržavate. uz sva teoretska naklapanja mogli bi reći da li je to zakon koji ćemo selektivno primjenjivati kada to vi želite ili je to ovlast Vlade koja je predana i koja se primjenjuje uvijek, u ovom slučaju kad se radilo o mjerama tekuće gospodarske politike. Da li je ovo izvan okvira ovlasti koje zakonom dajemo? Nije ni bivšeg zakona, nije ni budućeg zakona. Nije sporna ovlast, nije sporna odluka, a problematizira se i donosi se i podržava se ponovno zakon koji daje i u budućem razdoblju istu takvu ovlast. Nisu točne formulacije da je nepotrebno donositi i podržavati važenje postojećih uredbi. Potrebno je jer u protivnom bi prestale vrijediti pošto zakon na osnovu kojih su donijeti je 3. listopada prošle godine. Dakle, 12 mjeseci primjena prestaje vrijediti. Zbog toga mislim da ovlast koju dobiva po ovom zakonu, naravno smije i Vlada koristiti. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Slavko Linić. **Linić, Slavko (SDP)** Osobno neću glasati za ovaj zakon iz razloga što za mene je neprihvatljivo da me predsjednik Vlade vrijeđa. O hrvatskim zastupnicima ionako je previše priče u javnosti, a smatram da kroz Zakon o trgovini predsjednik me posebno uvrijedio. On je rekao da sam ja odgovoran i svi vi ovdje za donošenje tog zakona kojeg je morao na tajnoj sjednici mijenjati. Prema tome, govorimo o tome da dajemo i treba dati Vladi mogućnost da regulira pojedina pitanja, ali nitko od nas ne daje pravo i nema pravo uzeti vrijeđanje saborskih zastupnika, vrijeđanje ovog doma i o tome govorim i o tome ćemo se uvijek razlikovati. Predsjednik Vlade nije rekao pogriješili smo. Predsjednik Vlade je rekao to je kriva odluka Hrvatskog sabora prema tome, to je ponižavajući odnos Vlade i Sabora. I zato je upitno da li dati takvu ovlast predsjedniku Vlade i Vlade kad ne znaju se ponašati jer nije problem pogriješiti i nekad je premijer Sanader priznao grešku, to danas više nije slučaj. Danas smo svi mi krivi. I to je nešto o čemu moramo razgovarati. Kad govorimo o ovakvim ovlastima, ne daju se ovlasti da se vrijeđa ovaj Dom i ne smijemo dozvoliti te uvrijede. Ponavljam da se radi o ovlastima iz tekuće gospodarske politike i po Ustavu i po zakonu ovom koji i sad prihvaćamo ovlasti su legitimne. Druga replika, gospodin zastupnik Marin Jurjević. **Jurjević, Marin (SDP)** Kolega Ivković, ovdje se ako govorimo o tekućem stanju jedno radilo o moru na kojem se nalazio brod sa kojeg je telefonski odlučeno da se mijenja zakon. O tekućoj politici toliko. Ali kolega Ivković, ja se čudim da ste vi zaključili da mi podržavamo ovaj zakon. Ne. SDP će glasati protiv njega. Dakle, nešto ste krivo preškali što bi mi rekli u Splitu. Ne može u ovom zakonu bit ostati članak 4. gdje se kaže da neke uredbe ostaju, a neke ne ostaju, a najmanje može ostati praksa u kojoj netko uzima sebi za pravo, pa bio on i premijer da se stavlja iznad Parlamenta, iznad vrhovnog zakonodavnog tijela koje de facto predstavlja suverenitet građana Hrvatske i ovog naroda. To je ono što mi primjećujemo, što vidimo i što mislimo da se na taj način ugrožava dignitet jer ruši parlamentarni sustav u Hrvatskoj, ruši balans, dakle odnos između izvršne i zakonodavne vlasti u ovoj državi gdje se izvršna vlast oličena u jednoj personi, pa onda u Vladi stavlja iznad zakonodavne vlasti, iznad nas svih ovdje jer na ovaj način kako se postupilo u izmjeni Zakona o trgovini se na najzorniji način pokazalo kako se to ne radi u parlamentarizmu. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Vladimir Ivkov. **Ivković, Vladimir (HDZ)** Svi vaši prethodnici prije su rekli u uvodnim izlaganjima da će podržati ovaj zakon. Svi su rekli i naravno da nisu rekli, ispalo bi ako svi parlamenti imaju takav zakon i daju ovlasti Vladi, zbog čega onda vi ne bi dali. Na žalost, ne možete dati podršku svojoj Vladi, morate dati ovim zakonom ovlasti našoj Vladi. prije svega reći ću da ću da ću glasati za ovaj prijedlog zakona iz jednog temeljnog razloga što se on temelji na članku 87. Ustava Republike Hrvatske iz kojeg proizlazi, jasno je što piše da Hrvatski sabor može ovlastiti Vladu da donosi uredbe i u slučajevima koji su naznačeni, znači koje se ne mogu prenositi na taj način. A druga stvar dolazi iz izvršne vlasti i jasno mi je da Vlada u vremenu kad Sabor ne zasjeda mora imati jednu takvu ovlast, posebno u segmentu tekuće gospodarske politike, znači regulacije tih mjera. No ja bih bio svakako upravo da se ovi nesporazumi do kojih dolazi da se članak 1. nadopuni i tu stoji da Vlada Republike Hrvatske može uredbama uređivati pitanja tekuće gospodarske politike. Trebalo mi naznačiti u kojim slučajevima, da su to određeni nepredvidivi izvanredni događaji, poremećaju na tržištu i slično jer upravo ono što nam se desilo je ovo što su kolege zastupnici prije mene govorili vezano na Zakon o trgovini, odnosno samo radno vrijeme trgovina unatoč prijedlozima i samog Odbora za turizam i Ministarstva turizma i dijela zastupnika koji su članovi Odbora za turizam i predloženim amandmanima. Vlada se oglušila na racionalne prijedloge svih nas da bi, ono što je već rečeno nakon 15 dana od same primjene zakona Vlada istom uredbom mijenjala i prilagodila radno vrijeme, ono što smo mi rekli, posebno u onim dijelovima, turističkim dijelovima Republike Hrvatske, znači prilagodila bi na način da je produženo do 24 sata. I u tom smislu ja mislim da bi bilo dobro članak 1. samog zakona preciznije odrediti, da li su to određene nepredvidive okolnosti i izvanredni događaji, poremećaji na tržištu, poremećaji u kojima Vlada može normalno intervenirati. I isto tako ono što i u samom Ustavu stoji, znači da se uredbe koje su donesene na temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godine dana ukoliko Sabor ne odredi drukčije. Ja bih predložio da ovaj Sabor odredi da uredbe ostaju na snazi najduže tri mjeseca od prvog zasjedanja Sabora, znači nakon što je uredba donesena upravo s razloga da se te uredbe mogu zamijeniti izmjenama i dopunama zakona, odnosno ako je potrebno donositi donošenjem novog zakona. Evo mislim da bi to bilo puno kvalitetnije da se na taj način izmijeni sam Prijedlog Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske koga svakako u tom slučaju možemo apsolutno podržati. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo vidim danas ovdje diskusija, vaša, naša Vlada. Podržali bi vašu Vladu, podržali bi našu Vladu. Ove uredbe su bile i 2000. godine. Na isti su se način rješavale stvari kada Sabor ne zasjeda i u vrijeme koalicijske vlasti. Ja se dobro sjećam uredbe kojom se zabranio prijenos jedne litre ulja i šteke cigareta koju je donio gospodin Mato Crkvenac prije 6-7 godina jel' tako, i drugi dan je odmah ta odluka stornirana. Vi se gospodine Leko isto toga sjećate. Pa nismo mogli ići u Bosanski Brod jer je bila zabrana jel' tako. Drugi dan je to odmah stornirano. Prema tome ima takvih odluka koje su se stornirale, ja bih rekao pomalo i nelogičnih, nesuvislih. Ja kao građanin tada ne kao saborski zastupnik sam to promatrao doista i smijao se. Zaista se smijao na takve odluke. Kršenje odluke Sabora samo mjesec dana nakon, odnosno zakona koji je Sabor donio na prijedlog te iste Vlade čiji premijer telefonom stornira tu odluku to je zaista smiješno. Kažu podcjenjivanje, pa nije podcjenjivanje. Čije je to podcjenjivanje? Sabora. Saborskih zastupnika. Rušenje dostojanstva. Pa oni koji govore naša Vlada, oni su izglasali taj zakon, njihove ruke, njihove ruke su derogirane nakon mjesec dana odlukom kažu njihovog premijera, ne kažem ja. Ali i premijer kada govori o Vladi Republike Hrvatske i odlukama, ako ste primijetili dobro, uvijek je rekao moja Vlada. Kada je rekao hrvatska Vlada gospodo? Moja Vlada je to odlučila, moja Vlada, moja Vlada ono. Pa čekajte malo, to je i moja Vlada da se razumijemo, to je hrvatska Vlada, a ne moja Vlada. A kada već govorimo o uredbama onda sam prije raspuštanja, ne raspuštanja nego godišnjeg odmora Sabora Republike Hrvatske predlagao i skraćeni godišnji odmor ovoga visokog doma. Možda bi dva mjeseca stanka u radu Sabora možda bi smanjila neke stvari koje se mogu dogoditi donošenjem nekakvih uredbi o kojima govori kolegica Zgrebec da kažem o onome što se događa, a to je mogućnost zloporabe onog vremenskog razdoblja i raspodjele da kažem novaca i zadiranja u proračunska sredstva. Koja je granica uredbi, dokle će sezati uredbe. Gospodin ovdje do mene iz IDS-a je dao vrlo dobre prijedloge. Vrlo dobre, pomirljive i vrlo objektivne, vrlo suvisle. I jasno je da ova odluka koja je, odnosno zakon koji govori o godinu dana važenja uredbe, a Sabor je za to vrijeme napravio već tri-četiri sjednice. Pa koji je to način? Koji je smisao toga? Ako Sabor zasjeda mjesec dana, dva nakon uredbe, dakle saziva se sjednica Sabora onda Sabor treba raspraviti o uredbi. Ili ajde kako je kolega predložio, tri mjeseca od donošenja uredbe da Sabor nađe vremena da raspravi o uredbi. Čovjek i magare su pametniji od samog čovjeka, kaže dalmatinska poslovica. Prema tome, valjda smo i ovdje nas 153 nešto znamo. Nešto znamo reći o uredbi, znamo reći nešto o zakonu. To što je glasačka mašinerija izglasala Zakon o radnom vremenu trgovina, dakle a nakon toga mjesec dana, mene samo upravo također kao i još par kolega neću reći ljuti nego me ojađuje izjava da je to kriv Hrvatski sabor i svi mi skupa ovdje. Tko je Hrvatskom saboru predložio takav zakon i mjesec dana nakon toga tu istu, taj isti zakon telefonom pozivom na telefon jednostavno oborio i donio uredbu. Uredba je bila potrebna da ne govorim sada o korisnosti uredbe u to vrijeme, ali način na koji se sve to izvelo je zaista katastrofa. Ukoliko bi bio dobre volje i ukoliko bi imali nekakav da kažem konsenzus, da svi mi kao ljudi, kao zastupnici bez obzira na stranačku pripadnost prihvatimo neke stvari koje su ovdje iznešene osobito kolege Brkarića koji je zaista govorio u jednom pomirljivom, u jednom dobrom tonu, u tonu dobre vjere i dobrog duha onda bi se to moglo i prihvatiti, a ovako s obzirom pogotovo na članak 4. gdje postoji nedosljednost, dakle neke odluke ostaju, a neke se dakle, neke nakon godinu dana prestaju važiti, to je nedosljednost. To je i nekorektnost i nedosljednost. Prema tome, za sada ukoliko ovaj tekst ostane, neću glasovati za ovaj prijedlog zakona. Hvala vam lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodi zastupnik Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Gospodine potpredsjedniče. Poštovani zastupniče Grubišiću, točno je da nitko nije imao niti cijepljen protiv pogrešaka i to je u redu, takvo shvaćanje moramo svi imati kod sebe. Ali istine radi, uredbu na koju vi se pozivate da je donijela koalicijska Vlada nije Vlada, to je propis ministra. To je bio propis ministra, a Vlada je sljedeći dan ukinula taj propis. Tu ste u pravu.